Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на земеделските земи. Вносители – Михаил Михайлов и група народни представители. Водеща е Комисията по земеделието и горите. Съпътстващи са Комисията по правни въпроси и Комисията по регионална политика и местно самоуправление. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето. Вносители – Иван Димитров Иванов и група народни представители. Водеща е Комисията по здравеопазването. Съпътстваща е Комисията по правни въпроси. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройството на територията. Вносители са Михаил Рашков Михайлов и група народни представители. Водеща е Комисията по регионална политика и местно самоуправление. Съпътстващи са Комисията по земеделието и горите и Комисията по правни въпроси.

Годишен доклад за дейността на Държавна агенция „Национална сигурност” за 2009 г. Вносител – Министерският съвет. Разпределен е на Комисията за контрол на Държавна агенция „Национална сигурност”. Законопроект за ратифициране на Споразумението между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и Република Южна Африка, от друга страна, за изменение на Споразумението за търговия, развитие и сътрудничество. Вносител е Министерският съвет. Водеща е Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм. Съпътстващи са Комисията по външна политика и отбрана и Комисията по правни въпроси. Законопроект за ратифициране на Спогодбата между правителството на

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители! Ще прочета доклада на Комисията по правни въпроси относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за българското гражданство, № 002-01-14, внесен от Министерския съвет на 26 януари 2010 г. „Комисията разгледа законопроекта на свое заседание, проведено на 11 февруари 2010 г. На заседанието присъстваха госпожа Жанета Петрова – заместник-министър на правосъдието, госпожа Райна Манджукова – председател на Държавната агенция за българите в чужбина, госпожа Маргарита Иванова – началник отдел „Методология и контрол” в Главна дирекция ГРАО към МРРБ, и господин Росен Иванов – юридически съветник на министър Божидар Димитров. От името на вносителя законопроектът бе представен от госпожа Жанета Петрова. Тя изтъкна, че Законът за българското гражданство е приет през 1998 г. и урежда отношенията във връзка с българското гражданство в съответствие с международноправните изисквания, но в периода от приемането на закона възниква необходимостта от усъвършенстване регламентирането на определени елементи от тази сфера на регулиране. С предлаганите промени се предвижда, че в производството по придобиване на българско гражданство по натурализация българският произход се удостоверява с документ, издаден от Държавната агенция за българите в чужбина, който се представя едновременно с молбата за придобиване на българско гражданство. В удостоверението се посочва въз основа на какви данни е установен българският произход. Цели се да бъде предотвратена тенденцията за представяне на неистински и подправени документи с цел установяване на български произход. Обстоятелството, че определено лице е от български произход, в производството по придобиване на българско гражданство по натурализация би следвало да се доказва само с удостоверение от Държавната агенция за българите в чужбина. Председателят й е едноличен орган на изпълнителната власт, който ръководи, координира и контролира провеждането на държавната политика по отношение на българските общности извън Република България. Издаването на удостоверения за български произход от агенцията се основава на специално разработени процедури, свързани с установяването на етническа принадлежност. Такава промяна ще доведе до значително ускоряване разглеждането на преписките за българско гражданство в разумни срокове. Проверките, които се извършват във връзка с автентичността на представяните документи, допълнително затруднява производството по българското гражданство и удължава срока за неговото приключване. Допълнителни проверки и експертизи за автентичност на документите се извършват предимно по преписки, към които няма приложено удостоверение за български произход, издадено от Държавната агенция за българите в чужбина. С предложените промени се цели да се ограничи възможността молбите в производството по българското гражданство да бъдат подавани чрез пълномощници или по пощата. Запазва се възможността за лицата, които живеят в чужбина, да подават молбите в дипломатическите или консулските представителства на Практиката показва, че голяма част от неистинските и преправените документи по преписките са представени от посредници. Преобладаващата част от кандидатите за българско гражданство живеят в чужбина и подаването на молбите лично в дипломатическите или консулските представителства ще ограничи представянето на фалшиви документи и по този начин ще се ограничи и възможността за използване на производството по българското гражданство за подмяна на самоличност. Законопроектът определя срок за произнасяне и за ведомствата, които задължително дават становища по молбите и предложенията – Държавна агенция „Национална сигурност” и Министерството на вътрешните работи, с което се постига оптимизиране на процедурата и точно посочване на задълженията на участниците в нея. В дискусията се включиха народните представители Павел Димитров, Любен Корнезов, Казак, Михаил Миков, Искра Фидосова, Димитър Лазаров, Юлиана Колева и Веселин Методиев. част от народните представители подкрепят предлаганите промени в законопроекта, които са своевременни и водят до преодоляване на слабости в сега действащия закон – личното явяване на интервю, премахването на корупционния елемент при подаването на документи и поставянето на реални срокове. Според другата част от становищата така направените промени не водят до желаните промени, тъй като няма изменение в изискванията за придобиване на българско гражданство, а процедурата за придобиването му трябва да се либерализира. Указаните срокове не водят до бързина на производството, което се цели, и е необходимо и се даде препоръка да се укаже срок за издаване на удостоверението от Държавна агенция за българите в чужбина. Постави се въпросът дали лицата, подали молба за възстановяване на българско гражданство, не са поставени в по-неблагоприятно положение от тези, които кандидатстват за придобиването му. С § 8 се дава дефиниция за лице от български произход, с която с която се стеснява кръгът на лицата, които могат да получат българско гражданство. Постави се въпросът за законово решение за ускоряване на натрупаните молби до момента - около 47 хиляди, и ще има ли административен капацитет за решаването на проблема. Господин Росен Иванов се съгласи, че трябва да се улесни придобиването на българско гражданство, но това не трябва да е безконтролно. Според него личното явяване на интервю ще допринесе за съкращаването на сроковете, тъй като ще се получават и по-бързо становищата от ДАНС и МВР. Госпожа Райна Манджукова подкрепи законопроекта и каза, че това е първият закон, в който е предвидено Държавната агенция за българите в чужбина да удостоверява българското гражданство със съответния документ, а такива документи се издават от 10 години. След проведената дискусия с 14 гласа „за” и 4 гласа „въздържал се”, без „против” Комисията по правни въпроси предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение

Гласуваме направеното процедурно предложение за допускане в зала на заместник-министър Жанета Петрова.

От името на вносителите първа ще вземе становище министърът на правосъдието госпожа Попова.

народни представители! Аз съм днес тук пред вас, за да изложа накратко философията, намеренията и идеите на Министерския съвет във връзка с проекта на Закона за изменение и допълнение на Закона за българското гражданство. Както чухте от председателя на Правната комисия, идеята на проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за българското гражданство е фокусирана в три основни насоки. Първото основно положение е удостоверяването на българския произход в производството по придобиване на българско гражданство по натурализация, което да се извършва с документ, издаден от Държавната агенция за българите в чужбина. Всички мотиви за включването на този държавен орган в издаването на документи и за придобиването на българско гражданство бяха изложени от госпожа Фидосова и аз няма да ги повтарям, за да не отнемам време. отнемам време. Втората основна насока, която решихме, че е необходима за да ускорим процедурите по придобиване на българско гражданство, е личното подаване на молби от кандидата за придобиване, освобождаване и възстановяване на българско гражданство и провеждане на интервю. Промяната, която предлагаме в чл. 29, цели да ограничи възможността молбите в производството по българско гражданство да бъдат подавани чрез пълномощници или по пощата, като се запазва възможността за лицата, които живеят в чужбина, да подават своите молби в дипломатическите или консулските представителства на Република България. Няма никакво съмнение, че личното явяване и провеждането на интервю ще намалят възможностите фирми и посредници да осъществяват бизнес, нерегламентирани контакти, да създават съмнения и предпоставки за корупционни практики. Практиката показва, че голяма част от неистинските и преправени документи по преписките са представени от посредници, а преобладаващата част от кандидатите за българско гражданство живеят в чужбина и подаването на молбите лично в дипломатическите и консулските представителства ще ограничи представянето на фалшиви документи. По този начин смятаме, че ще се ограничи и възможността за използване на производството по българско гражданство за подмяна на самоличност, което е много важно обстоятелство и срещу което е необходимо да бъдат взети мерки. Третата насока, която сме преценили, че е необходима за ускоряване процедурата за придобиване на българско гражданство, е определянето на срокове за произнасяне от страна на двама от участниците в това производство за придобиване на гражданство, а именно Държавната агенция за национална сигурност и Министерството на вътрешните работи. Уважаеми народни представители, в момента в Съвета по българско гражданство участват много институции. придобиването на българско гражданство и по процедурите и сега е свързана с определени инструктивни срокове, но предложенията, които ние правим, е да обвържем с определени конкретни срокове две от институциите – МВР и ДАНС, от институциите – МВР и ДАНС, за да могат колегите да вземат необходимите организационни мерки да се справят в рамките на този срок, с което цялата процедура за придобиване на българско гражданство ще бъде със съкратени срокове, което всъщност е и нашата цел. За ваша информация бих искала да предоставя някои допълнителни данни във връзка с натрупания брой молби за придобиване на българско гражданство, за историята на процеса, за да подкрепя с това нашето виждане и нашата философия за това, че ние смятаме, че предприетите мерки ще доведат до ускоряване на процеса за придобиване на българско гражданство. Уважаеми колеги, при приемането на Закона за българското гражданство през 1998 г., предвидените срокове по чл. 45 са били съобразени тогава с динамиката на молбите за промяна на гражданството. Броят на образуваните преписки в Министерството на правосъдието по молби за промяна на гражданството за 1998 г. е бил 3729. Към момента на влизане в сила на закона тези срокове са били реални. След 2001 г., поради настъпилите промени в обществено политическите и международните отношения броят на желаещите да придобият българско гражданство рязко се е увеличил. Най-много преписки са били регистрирани през 2004 г. – 29 439, като от 2006 г. постепенно започват да намаляват. Тенденцията е за периода 2009 2012 г. да се образуват по около 5 хиляди преписки за промяна на гражданството за всяка календарна година.

Уважаеми колеги, няма да отнемам повече време за информация относно това какви са били нашите идеи и цели за така предложените промени.

Министър Божидар Димитров, имате думата.

- ХХ век и в резултат на неправилни политически решения, взимани включително в тази зала от нашите предшественици. Около 2 – 2,5 милиона българи, заедно с териториите, които обитаваха, в момента се намират в границите на чужди държави и нямат българско гражданство, но са от български етнически произход, който, за щастие, е съхранен при по голямата част от тях. Естествен е стремежът им да получават българско гражданство

Борис III, се наричаха царе на българите, а не царе на България. Като държава ние би трябвало да се смятаме, мисля, че така е и по Конституция, на всички българи – на тези, които имат гражданство, и на тези, които нямат гражданство, и естествено е да дадем гражданство на тези, които желаят, за да се включат в живота на страната, така както намерят за добре – преселвайки се в България, оставайки на място – там където живеят, или дори заминавайки за Европа. Мисля, че ние не бива да се интересуваме точно как ще го направят. Искам да ви кажа, че в понеделник бях в болница „Токуда”. Трябваше да ми се направи една малка манипулация. За 24 часа се срещнах с четирима лекари от Македония, които работят там вече 7 8 години. Двама имат българско гражданство, двама чакат от 4 5 години. Подобни неща може да видите и вероятно сте видели навсякъде из страната – юристи, инженери, лекари от Украйна, от Молдова, от Македония, от Сърбия и така нататък – живеят и работят в България. Аз ви уверявам, че ще направим нещо много добро, ако гласуваме единодушно този закон. Веднъж поне да се обединим около нещо, което действително ще е полезно за България. Няма цинично да разправям тук, че можем да си оправим демографския проблем. Ние намаляваме с минус 29 хиляди годишно, само в разлика между раждаемост и смъртност, но напълно е възможно, дори само по този път, чрез приемането на този закон да постигнем 30 хиляди нови гражданства годишно и да ликвидираме демографския проблем. Преливането на свежа, млада кръв в България също е много важно. Някои от вас, които са успели да гледат BTV „Тази сутрин”, знаят прогнозите на един американски професор какво ще се случи с България 2025 2030 г. Ще се случи това, че 50 на сто от населението ще бъде пенсионерско и останалите, даже не 50%, защото има хора до 18 годишна възраст, които не работят – 30% ще изхранват 70% от населението на страната. Дори и само това да беше, но не е само това, както казах – знания, познания, се вливат в България. Миналият път, когато бях тук, споменах колко са само министър председателите на България, които са външни българи. Само Александър Малинов е бил пет пъти министър-председател и той е бил много качествен министър-председател. Министър председатели като външни българи са и Андрей Ляпчев, Димитър Греков и много други и дори напоследък господин Сергей Станишев и господин Симеон Сакскобургготски. Те нямаха българско гражданство някъде до средата на 90 те години. Още веднъж ви призовавам и ви моля да гласувате този закон единодушно. Той няма да нанесе вреда никому, а само полза. Дебатите са открити. Професор Станилов, заповядайте. уважаеми господин министър, колеги! Позволявам си първи да взема думата по дебата по измененията в Закона за българското гражданство, поради това, че в предишното Народно събрание този проблем беше постоянно на вниманието на „Атака”. Ние сме питали няколко пъти съдебният министър, питали сме няколко пъти различните инстанции – Външно министерство и така нататък, по проблемите на българското гражданство. Например по едно време от Западните покрайнини при нас идваха списъци – списък от 12 души и срещу името му пише колко време чака. Чакат 3,4,5 така нататък години и нищо не излиза, и повторно се оплакват и т. н., и т. н. Най големите проблеми са засегнати в закона и е направен опит да бъдат разрешени. Това е проблемът със скъсяването на процедурата.

закон са опит тази корупция да бъде ликвидирана. Аз се съмнявам, дали може да бъде ликвидирана, но поне може да бъде силно снижена, защото не можете да си представите какви огромни пари взимаха различни посредници, не само посредници, взимаха консули и т. н., и така нататък, за да приемат и прокарат документи за българско гражданство. Позволявам Позволявам си да поздравя правителството и лично министъра, защото такова изменение не е внасяно от 20 години. Смятам, че това е само първата стъпка от усъвършенстването на този проблем.

Темата за българското гражданство е една изключително вълнуваща и актуална тема, която засяга над два милиона българи, които живеят извън пределите на нашата родина. Както стана ясно, засяга и последните двама български министър-председатели,

не можаха да бъдат решени всички проблеми, които третират тази тематика. Сега, 12 години по-късно, след приемането на този закон през 1998 г., положението е такова, че много българи чакат с години за получаване на българско гражданство. Средният срок за придобиване на това гражданство е между 4 и 5 години. Заявките за придобиване на българско гражданство

С предложенията, които се внасят с този проектозакон, ще бъдат решени няколко основни проблема: 1. Създаване на ясна, открита

за получаване на това гражданство. Така ще бъдат обработени повече документи и молби и повече българи ще придобият в рамките на чакания срок своето гражданство. 3. Отпада ролята

представителства и така ще може да участва в този процес. По този начин, отпадайки ролята на този посредник, ще бъдат отменени корупционните практики, които доведоха до арестуването на висши служители в тази агенция.

Благодаря, уважаема госпожо председател! Уважаема госпожо министър, уважаеми господин министър, уважаеми госпожи и господа народни представители! Парламентарната група на Движението за права и свободи участва неизменно във всички издания на Народното събрание – от Великото Народно събрание до Винаги сме имали последователна политика за подкрепа на една активна политика спрямо българите и българските граждани, които живеят извън територията на нашата страна. Ние сме били съинициатори или безусловно подкрепящи редица инициативи в тази посока. Уважаеми господин Димитров, госпожо министър, искам да ви припомня, че именно

проблем, който днес вероятно ще Ви изглежда много дребен, несъществен, но все пак ние решихме този въпрос, а именно, предложението ни бюджетът да поеме

Разбира се, с това не може да се изчерпва ангажимента на българската държава спрямо българите и българските граждани и затова са необходими още усилия. Ние разглеждаме Проект за изменение на Закона за българското гражданство, но мотивите ви бяха свързани по-скоро с политиката спрямо българите в чужбина, който въпрос се решава в друг нарочен закон. Искам да ви припомня, че 1998 г., когато се приемаше законът, ние изразихме определени резерви относно разширяването на кръга от лица, които да издават удостоверения за български произход. Уважаеми колеги, за съжаление, тази дума е с ударение на второто „о” и моля да не ме уличите в грешка. Уважаеми господин министър, с този закон кръгът от лицата или органите, които могат да удостоверяват български произход, се свежда до Държавната агенция за българите в чужбина. Ще кажа, че това е стъпка в правилната посока. Един пример, с който да илюстрирам и да актуализирам резервите, които изразихме още през 1998 г. Представете си един българин-католик, който трябва да се обърне към Българската православна църква, за да получи документ, с който да се удостовери българският му произход. Извинете, но това действително звучи несериозно. Най-малкото ще дискредитира неговите религиозни чувства. За съжаление, през 1998 г. не бяхме чути. С този конкретен пример преминавам към същинската част на своето изказване, а именно във връзка с изменението, което предлагате в § 2, т. 1 от Допълнителните разпоредби, с която се дава определение за лице от български произход. Действащата разпоредба казва, че „лице от български произход е лице, на което поне единият възходящ е българин”. Предложената промяна е „лице от български произход е лице, на което поне единият възходящ е българин по народност”. Аз имам въпроси към Вас. Смятате ли, че тази промяна кореспондира по някакъв начин с духа на българската Конституция? Има ли общо с българската Конституция? Имам предвид принципът, заложен в българската Конституция, за еднонационалност на българската държава. Имате ли идея или ще ни разясните ли по-подробно каква е точно разликата според Вас между „българин” и „българин по народност” от гледна точка на конституционния принцип за еднонационалност на българската държава? Въпросът ми е и към Вас, и към министъра на правосъдието, която беше любезна да ни поощри в един съдържателен и отговорен диалог, включително и чрез въпроси и отговори да се опитаме да оформим окончателно политическите си позиции. Уважаеми господин Димитров и госпожо министър, вие знаете много добре, че понятието „народност” е по-скоро еднородово с понятието „етнос”, българската Конституция прокламира съвършено категорично уважението към етническите, религиозните и езиковите различия. Тоест постигайки един много интересен баланс между принципа за еднонационалността и уважението към етническите, религиозните и езикови различия в рамките на тази нация, всъщност Великото Народно събрание на Република България е приело разбирането за нацията като една над етническа категория, политическа субстанция на гражданското общество, в която различни по етнос и вяра сме обединени от волята за обща държавност. Въпросът ми е: Предложената промяна в съзвучие ли е с духа на българската Конституция, с принципа и конкретната разпоредба, мисля, беше чл. 6, на които се позовавам в своето изказване? Това са въпроси, на които ние бихме искали да получим достатъчно ясни отговори, за да отпаднат съмненията, че с промяната се цели нещо, което не би било в съзвучие с духа именно на основния закон на страната. Аз повтарям онези въпроси, на които наистина би било полезно да чуем отговори, а именно: Каква собствено е разликата между определението, което се дава по действащия закон „е българин” и промяната, която предлагате „е българин по народност”? Какви са практическите последици от тази промяна? И, второ, в съзвучие с българската Конституция ли е предложената промяна? Бидейки достатъчно отговорни, коректни и градивни, ние изразихме определени съмнения именно от гледна точка на безусловното ни уважение към конституционния принцип за еднонационалност на българската държава. Затова с огромно внимание очакваме вашите отговори. Благодаря

е, че са българи по произход, българи по народност, което значи в определения смисъл на думата етнически българи. Няма да се спирам на спорния въпрос дали „нация” е политически продукт, или е продукт на историята, тоест на културното моделиране на човешките общности. общности. Ако беше политически продукт, тя щеше да бъде създадена с волята на определени хора с политически аргументи, а нацията просто е създадена от историята и по това не може да има никакъв спор. Искам да стане ясно и ще моля господин министъра да го обясни конкретно, както и госпожа правосъдния министър, ако, разбира се, смята, че е необходимо: Българско гражданство по смисъла на целия закон, не само на поправките, а на неговата философия, отговаряща напълно на Конституцията, може да се получи с различни аргументи. Един негър от Судан може да получи българско гражданство, ако има достатъчно аргументация затова и ако българските власти сметнат, че е необходимо, че той има право и на него просто трябва да му се даде българско гражданство по други причини, а не заради това, че е българин по произход. Тук обаче този закон касае българите по произход отвън, останали вън от България по определени причини, най-паче исторически, морални и пр., и тези българи трябва да имат определен приоритет – трябва колкото се може по-бързо да получат българското гражданство. Затова, според мен, речта ви, господин Местан, не беше много коректна, извинявайте за израза. втора реплика? Няма. За дуплика – господин Местан. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми господин Станилов, независимо че през цялото време говорехте с министър, мисля, че репликата все пак беше към мен. Затова се възползвам от правото си на дуплика. Моля Ви да не смесваме другите основания за придобиване на българско гражданство. Говорим единствено за разпоредбата на § 2, т. 1, с която се дава определение за „лице от български произход”. Промяната е от лице, „на което единият възходящ е българин” в „на което единият възходящ е българин по народност”. Не е възможно да настъпва такава промяна в закона и мотивацията за промяната да не е в официалните мотиви на вносителя. Понеже вносителят е тук и коректен да представи от първо лице този законопроект, затова и въпросите ми бяха към Вас, и, повтарям, единствено от гледна точка на духа на българската Конституция и принципа за еднонационалност на българската държава. Благодаря.

и по време на научни конференции: Що е нация и има ли тя почва у нас? Ако сте гледали мои телевизионни предавания и чели мои книги, а Вие много гледате и много четете, в това съм убеден, знаете, че аз се различавам дори от проф. Станилов по мнението за „нация”. Смятам, че българската нация, поне в момента, се състои от всички живеещи или живели на територията на нашата страна – и българи по народност, и цигани, и турци, и турци, и т.н. Това е влязло и в закона. Разбира се, въпрос на тълкуване е, но искам да Ви кажа, че тълкуването е правилно. Всеки седмичен протокол, защото Съветът по гражданство се събира в петък, и обикновено са от 150 до 450 имена има 10-15 турци, които получават българско гражданство, на базата на това, че са били граждани на България до 1979 г. Знаете, че с изселването от 1968 до 1979 г. 30 хиляди души

Така че ние и сега даваме гражданство по силата на този закон на хора, родени в България и желаещи да си върнат българското гражданство. По силата на По силата на тази точка не го правим дори за българите от загубените по Парижкия мирен договор територии. Имаше го в първоначалния текст на закона, но се отказахме, тъй като сметнахме, че една година чакане покрива всички случаи. Не го направихме Не го направихме за загубените български територии с милионно население в Македония, Поморавието, Западните Покрайнини и Беломорска Тракия. Така че ако се обявите против този закон, Вие ще се обявите против интересите на много български турци, живеещи в Турция, или вече живеещи в България,

Това е по въпроса за нацията. Разбира се, има и политически нации, господин Местан. Една такава нация е учредена с Декрет на Коминтерна и по-точно на Балканския лендер синдикат на Коминтерна, тя е наблизо, няма да я споменавам, да не ми се кара пак Бойко Борисов. Има и други политически нации. Американската нация е политическа нация, нация от нации. Нашата нация през последните 14 века на тази територия с всички прибавки към нея, дошли в различно време, някои – преди 1100 години, като куманите и печенегите, други – преди 600 години, като турците, и т. н., в крайна сметка това е днешната българска нация, според мен, дори да ми се сърди проф. Станилов.

Министър Попова, заповядайте. Благодаря Ви, госпожо председател. Уважаеми господин Местан, с удоволствие ще отговоря на Вашия въпрос съвсем кратко. Той изисква наистина кратко юридическо пояснение, за да сме наясно какъв е смисълът, вложен в Допълнителната разпоредба на т. 1 в предлагания от нас Законопроект за изменение на Закона за българското гражданство. В действащия към момента закон закон определението гласи така: „Лице от български произход е лице, на което поне един възходящ е българин.” В момента се добавя един предлог и се добавя словосъчетанието „по народност”. Това нещо се прави, не за да се променя смисълът на определението. Мотивите на вносителя са единствено и само, за да се избегнат неразбирания в практиката между понятията „лице от български произход” и „български гражданин”. Това се случва често. За да направим това пояснение, сме се позовали и сме ползвали тълкуванията и разсъжденията на български конституционен съдия по к.д. 13 от 1996 г. В него абсолютно правилно, ние приемаме тези разсъждения, се казва, че понятието „българин” не е юридическо. Единствената привилегия, която нашата Конституция създава за българите, е възможността те да придобият българско гражданство по облекчен ред, ако нямат такова. Тази привилегия е изписана в чл. 25, ал. 2 от българската Конституция. Ние абсолютно сме се съобразили с Конституцията, която в чл. 25, ал. 1 и 2 говори за тези понятия. Второ, единствено и само за да облекчим процедурите и да избегнем неразбирането между двете понятия, тук са добавени думите „по народност”, а не за да променяме смисъла и съдържанието на определението. Иначе, в началото на моето експозе аз и колегите ми, които се изказаха, дадохме ясна насока на обхвата на приеманите разпоредби, така че нищо ограничително, нищо дискриминиращо. Всичко е направено в рамките на българската Конституция. Направено е единствено и само за уточнение на тези две понятия, с които борави българската Конституция. Ако това задоволява от юридическа гледна точка Вашето питане, бих била доволна. Благодаря ви. Благодаря на министър Попова. Христо Бисеров, заповядайте.

Добре е, че дебатът изяснява не само историческия смисъл, но и правния. Трябва да видим обаче какво става всъщност: дали това, което чуваме – че се разширява възможността за тази дейност (за придобиване на българско гражданство), или се стеснява? За целта трябва да следваме мотивите, бих казал, и изказванията на двамата министри. Обръщам ви внимание, че за пореден път разглеждаме законопроект, в който има важен текст, по който няма мотиви. В мотивите тук няма нито едно изречение, което да казва защо се променя въпросната точка.

които ние приемаме: как ще работи агенцията, защо тя получава тези правомощия, как ще се ускорят процедурите, какви ще бъдат сроковете – все хубави текстове. Няма как да кажем, че не ги харесваме, напротив, адмирираме цялата тази част от закона. Но като стигнем до въпросния текст, по който сега говорим за българския произход, започваме да търсим мотивите. Като не ги намираме, започваме да ги търсим на втори пласт. Стигам до едно изречение в мотивите, което казва следното: „Издаването на удостоверение за български произход от агенцията се основава на специално разработени процедури, свързани с установяването на етническа принадлежност”. Колеги, това е тясното разбиране за български произход според нас. Вярно е, че това е основната посока, в която трябва да бъдат извършени изследванията. Но етническата принадлежност не е единственото поле. поле. Господин министър, преди малко, когато отговаряхте на господин Местан и говорехте за нацията, споменахте, че се състои от различни етноси. Казахте: „българи по народност и турци”.

това означава, че Вие стеснявате приложното поле на обхвата на израза „български произход”. Това е конституционният термин, който досега означаваше „българин”, българин като член на нацията. Сега, когато казвате „българин по народност”, вие казвате „българин по етнос”. Няма да споря с Вас дали това е правилно или не. Категорично или не. Категорично смятам, че не е правилно. Казвам, че вие стеснявате приложното поле на закона. Като ускорявате процедурите, ограничавате

внуци, не деца, как ще получат българско гражданство? Те не са етнически българи. По коя точка ще го получат? По т. 3 не могат, защото техните родители не са български граждани. Техните баба и дядо са били български граждани. Следователно тези хора не могат да докажат, че имат български произход. В заключение, казвам следното: законът е добър в процедурите, във всички неща, които българската държава трябва да осигури, добър е. Но законът стеснява приложното поле и по този начин е в противоречие с Конституцията. Много ми се иска да не влизаме отново в спорове за конституционносъобразност, да занимаваме Конституционния съд с такива неща, понеже става въпрос за деликатни теми, разбирате ли? Изследването дали едно лице наистина е етнически българин по закона сега няма никакъв проблем да се реализира. Вие не подобрявате закона в това, вие го подобрявате в процедурите и ограничавате. Не го правете! Нека тази точка да отпадне и законът ще бъде приет с абсолютен консенсус! Като вносител можете да поемете някакъв ангажимент, че между първо и второ четене този въпрос ще бъде преразгледан по такъв начин, че да отчете нашите забележки и в крайна сметка

Благодаря, госпожо председател. Уважаеми господин Бисеров, понеже този пример вчера бе даден от мен на заседанието, държа коректно да поясня. Уважаеми господин министър, понеже имате готовност да дадете отговор на конкретния казус, допълваме го с уточнението, че тези хора никога не са имали друга родина, освен България. И там, където сега живеят, не е Държавата Израел. Нашият въпрос е отказваме ли правото на техните внуци,

вървят по процедурата именно на това основание – българи по народност? Това е конкретният ми въпрос. Благодаря.

Аз се опитах все пак да кажа тук, че има определена разлика между принадлежност към българската нация, българския народ и българския етнос. И е много мъгляво да се прави разликата в ежедневието – когато се формулира, когато няма дебати, когато не можеш по научен път да обясниш каква е разликата.

Значи, когато питаш някой: „Ти какъв си?”, той казва: „Аз съм арменец”, нищо, че е български гражданин и принадлежи към българската нация по смисъла на Конституцията. Този закон е направен, за да даде определени уточнения, а не всичко друго, по което се дебатира и спекулира. Просто да се направи така, че тези, които могат да докажат, че са българи, да получат гражданство по ускорена процедура. Тъй като ние имаме не само морални, ние имаме демографски и прочие, и прочие проблеми. В това се състои промяната и няма нужда да се правят всички тези изказвания и спекулации. Останалото вероятно ще го каже и министърът. Благодаря за вниманието. Господин Бисеров, имате право да отговорите. Благодаря. Госпожо председател, колеги! Аз не разбрах, господин Станилов, каква реплика ми направихте. Но, пак повтарям, ускоряването на процедурата, за което говорите, е чудесно. Изчистването на сроковете – всичко това е чудесно. Не разбирам защо стеснявате приложното поле на закона. хората с български етнически произход с нищо не се подобрява тяхната възможност, освен с процедурите. са за всички, обаче ограничавате кръга от лица, които могат да ползват тези процедури. Лице от български произход не е само етнически българин. Разберете го! Това е по-широко понятие. Не стеснявайте понятието от Конституцията с този текст. Благодаря.

Разбирам страховете ви. Предполагам, че сте искрени и имате страхове. Никъде в текста не сме казали етнически българи. Казваме българин по народност, което означава човек, роден в България. Специално за случая с евреите бях готов с отговор веднага, даже подскачах на стола. Те са на трето място след македонците и молдовците по брой на получили българско гражданство, на четвърто са турците. Признаваме, разбира се, и внуци, и правнуци и всякакви други. И няма да стане промяна. Защото България наистина е в тежка демографска криза и всеки човек е добре дошъл в

от Украйна и прочие, и прочие. Няма да скрия, че нещо подобно искам да направим и сега. И ако трябва ще поправим този текст между двете четения, но не го разбирайте криво. Всички са добре дошли в нашата страна в тези тежки години. Стига да искат да дойдат, разбира се. Но аз съм убеден, че когато икономическата криза свърши, много от тези хора ще ще останат по местата си. Много искат просто защитата на българския паспорт. И вие виждате, че когато човек има български паспорт, какъвто е случаят със Спаска Митрова и много други, има полза от него. Подобни неща стават и в Украйна и Молдова.

Благодаря Ви, госпожо председател. Господин министър, уважаеми колеги, и аз искам да се присъединя към това, че законът е много добър в частта си от процедурен характер.

според мен се нуждаят от още малко уточнение. Прав беше господин Димитров, когато каза, че тук не е научна зала, в която трябва да обсъждаме исторически въпроси. Но неизбежното идва от факта на конституционния текст и на текста, който е в закона. И това е понятието „народност”. Аз казах в Комисията по правни въпроси, че ние познаваме въпроси, че ние познаваме трите понятия – етнос, народност и нация, от собствената си българска история, и ги познаваме хронологично. Ние наименуваме с „етнос” съставните части на българската народност и казваме, че българската народност в модерния свят е основата на българската нация. Така говорят историците. Сега обаче политиците трябва да кажат какво значи понятието „народност”.

тогава нещата щяха да бъдат балансирани, защото ще кажем така: българската нация е създадена в последните 200 години, в която са вградени като базов фундамент и българската народност, но и други народности.

Ако ние си отворим собствените учебници, ако си отворим собствените автори, ще видим, че там ще влезем в известни конфликти. Но политическият въпрос кой е? Да, тя е идея на Апостола, защото той пише, че всички трябва да сме равни пред закона, независимо от каква вяра, етнос и народност сме. Но политическата идея тук, която трябва да бъде приветствана, е, че всеки, който се чувства българин, ще трябва да получи облекчена процедура. Това е, което аз видях и което чух и от министрите, и в комисията. От тази гледна точка трябва да помислим на второ четене, тук съм съгласен, точно как да формулираме тези понятия. Не съм склонен да падат обаче. Склонен съм

за да можем да поговорим върху тези думи, тъй като ми се струва, че в пленарната зала като че ли изчерпваме възможността на самата пленарна зала. Тук сме наясно с волята. Аз приемам тази воля – да се получи облекчена процедура за този, който се чувства българин, независимо, господин Димитров, дали е роден тук, в Молдова или някъде другаде, където го е запокитила съдбата чрез неговите прадеди от ХVІІІ или ХІХ век. Нека той се чувства българин, нека да е облекчена за него процедурата, а не да е облекчена за добрия бразилски футболист, който за 24 часа става български гражданин, за да може да влезе в националния отбор. Това звучи почти в почти в дискомфорт с това, което вие имате като идеология зад себе си. Ще подкрепя, нашата група също ще подкрепи законопроекта, но тази политическа воля трябва да бъде съвсем ясна, за да не се получават тези

Боях се да не стане научна конференция, но май наистина това ще стане, макар че съм съгласен с казаното от колегата Методиев. Действително „етнос” е гръцка дума, българската е „народност”, но ние като че ли правим разлика тук, защото така се е получило исторически.

Добре, ако думата „народност”, „националност” чак толкова ви пречи, можем да помислим и да я сменим между двете четения. Тогава всичко ще бъде наред. На практика и сега става точно така. Получават гражданство, за съжаление, игриви бразилски футболисти – поне да можеха да играят

всеки, който има някакви корени в България, да получи българско гражданство по този закон. Така се прави и досега в никакъв случай никой не е смятал да ограничава. Между двете четения има седмица-две – можем да помислим в Правната комисия и да решим този въпрос. Аз нямам нищо против. Благодаря ви.

Благодаря, уважаема госпожо председател. Уважаеми господин министър, уважаеми колеги! Имаше смисъл от този дебат и аз се радвам, че господин министърът Божидар Димитров се включи активно в него,

Вярно е, че основната цел на този законопроект е по-ограничена. Тя е, както споменаха вносителите, да се решат някои наболели проблеми, свързани с корупцията при получаване на българско гражданство (най-вече с облекчаване на сроковете, с решаване на проблема с огромното натрупване на досиета, молби за българско гражданство, които не могат да бъдат обработвани в срок и хората чакат с години). хората чакат с години). Затова законопроектът се е концентрирал към тези проблеми, но тази дефиниция, която се променя, без да е посочена мотивировката

или в съвременната, в модерната посока на това всички лица, свързани по някакъв начин с България, от историята, свързани с България – било то по етнически признак, било по това, че са родени, живели и т.н., да могат да получават българско гражданство по еднакъв начин? Тоест

най-вече от Турция, само че те се разглеждат по друг ред, по друга процедура, най-вече по процедурата за така нареченото възстановяване на българското гражданство. Нашата основна идея, господин министър, е (ние се радваме, че Вие заявявате тук категоричната си позиция), че българската нация е изградена от всички нейни съставки, независимо от техния етнически и религиозен признак. Изхождайки именно от тази позиция, ние заявяваме, че искаме българското гражданство да може да се получава по еднакъв начин, при еднакви условия и срокове от всички онези, които по някакъв начин с България, за разлика от бразилските футболисти, които по никакъв начин не са свързани с нея. Това е нашата основна теза - затова между първо и второ четене ние ще настояваме и ще внесем подобни предложения за изменения, които да гарантират, че условията, изискванията за получаване на българско гражданство ще бъдат еднакви за всички, които са свързани с България. Благодаря ви.

Вземам реплика и се извинявам! Но все пак, господин министър, понеже законът е много важен, искам да заявя, че нашата парламентарна група ще го подкрепи, но го казваме под условие. Казваме го под условие, защото разбираме Вашето изказване като ангажимент и готовност думичката „народност” да се замени с думата

Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, господин министър! Аз искам да заявя, че ще подкрепя предложения ни Законопроект за изменение и допълнение на Закона за българското гражданство, тъй като той наистина прави крачка напред по една изключително важна тема, а именно българите и в страната, и извън нея, как придобиват своето гражданство, как се чувстват принадлежни към страната България, което е и една по-голяма тема. Аз използвам случая, че тук сте Вие, господин министър, днес. Може би е крайно време и нещо повече да бъде направено – да има една по-голяма яснота държавата как въобще третира и как се обръща към българите в чужбина, как им помага не само през формата на закон. Аз лично съм се сблъсквала с такива проблеми и, поставяйки ги на министри от предишни правителства, съм получавала отговор, че примерно Външно министерство има един поглед, Образователното министерство има друг поглед и така накрая не се знае ще има ли български училища в чужбина или няма да има, имаме необходимост този дебат, който днес започва в парламента по повод българското гражданство, да бъде доразвит и в други посоки. Сега конкретно за закона добре е, че се скъсяват сроковете. Добре е, че се създават нови процедури, по които наистина се надяваме, че ще стане така, че ще се получава по-бързо българско гражданство. Добре е, че ще има лично явяване, за да се пресичат корупционни практики, за които в последно време бяхме уведомени през акции, които бяха проведени от страна на Министерството на вътрешните работи, че бяха разкрити корупционни канали. канали. Всичко това трябва да приветстваме и да подкрепим с идеята и в следващия етап на работа по закона да го подобрим. Аз тук правя и още едно предложение, което беше започнато като обсъждане в Правната комисия, дали по повод сроковете, които сега се предвиждат, да не се въведе една възможност, която я има през Административнопроцесуалния кодекс, а именно фигурата на мълчаливото съгласие за част от процедурите. И досега имаше срокове, но чухме и от Вас, а с години продължават производствата за придобиване на българско гражданство – нещо, което впрочем знаем дори и да не бяхте го съобщили. Аз ще направя предложение между първо и второ четене и за въвеждане на фигурата на мълчаливото съгласие за сроковете, които да доведат до това администрацията да си върши бързо работата и да не затруднява хората, които съвсем коректно са представили цялата информация и отговарят на условията за придобиване на гражданство.

Аз няма да говоря в историческа плоскост, защото не съм историк, но ще се опитам през юридическите понятия, които имаме, да кажа, че наистина има необходимост да се работи върху законопроекта между първо и второ четене. Въпросите, които се повдигат, не са без основание. И веднага ще кажа защо. Не е вярно, че всички, които искат да бъдат български граждани, ще получават това гражданство по един и същи ред. Това не е вярно и не може да се изисква от българския парламент да бъде приложено като норма, защото чл. 25 на Конституцията казва, че лицата от български произход придобиват българско гражданство по облекчен ред. И оттук следва големият проблем на § 8 от закона – кой е българският гражданин по произход, за да получава гражданство по облекчен ред. Явно това е било проблем, още когато е правен законът, и затова, когато е писан законът, са спрели до „българин” и – точка. Явно и тогава е имало проблем в изписването, защото наистина, ако остане, както е сега– „по народност”, най-малкото трябва да разберем какво влагаме в това понятие за яснота. Вижте какво казва чл. 6 „всички граждани са равни пред закона”, следва: „не се допускат никакви ограничения”, и следва: „раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход”. Извинявайте, но наистина започва да става като в един омагьосан кръг. Казваме „по произход”, което тук в Конституцията явно е различно от „народност”, различно от „етническа принадлежност” и т.н. Има необходимостта, когато кажем, че е по произход, да дадем формулировка за това, което говорим, но така че да не се сблъскваме с юридическия проблем, който ни е създаден с текстовете от Конституцията. Иначе, наистина чл. 25 е специален явно към чл. 6 и е дал привилегия на база произход, тоест това е възможно, защото самият създател на Конституцията е дал тази привилегия. Сега въпросът, който стои пред парламента, е да формулира тази привилегия правилно, не само за да няма чисто политически спорове, а и да няма спорове за прилагането на закона. Те могат да възникнат, след като ние вече около час и повече дебатираме човекът, който ще трябва да го приложи, трябва да е напълно наясно какво означава текстът, за да не се окаже, че прилага грешно закона. Това бяха аргументите, които исках да споделя. Явно трябва да се доработят част от текстовете. И още нещо, което искам да кажа: да направим така, че сроковете да бъдат наистина срокове, които да се спазват, а не пожелателни срокове, за които след това да трябва да задаваме въпроси на Вас или на министъра на правосъдието защо въпреки всичко, което е направено, всичко, което е спазено, все още тези срокове не се спазват. Благодаря ви. Благодаря на госпожа Михайлова. Има ли народни представители, които желаят да репликират? Не. Министър Димитров,

Наистина, ако в рамките на една година чиновникът не може да отговори, чиновниците не могат да отговорят, би трябвало да следва мълчаливо съгласие и кандидатстващият автоматично да получи българско гражданство, но това е ваша воля – на народните представители, дали да въведете тази юридическа категория. Дори не знам дали така наистина се казва. Що се отнася до сроковете, искам да ви кажа, че за първи път има срок. Предишните срокове бяха всъщност срокове за публикуване на указа, след като е минала цялата процедура – три месеца, шест месеца и така нататък, но за публикуване на указа на вицепрезидента – последното звено в процеса за даване на българско гражданство, да бъде една година от момента на получаване на молбата до указа на вицепрезидента. Преди нямаше срокове. Много хора бъркат. Дори журналистите сбъркаха и казаха: вие практически увеличавате сроковете. Не, не ги увеличаваме, а ги установяваме. И сега отново за спора – виждам, че всичко се свежда до това „народност” или „националност”. В една западна страна не би съществувал този спор, защото ви казах, че там няма разлика между народност и нация. Има един термин, излизащ още от латинско време „нацио” – и толкоз. Народ! Веднага искам да ви кажа нещо съвсем друго, нещо вече извън строгите юридически правила, за това как държави, които са в нашето положение, приемат граждани. Гърците имаха 100 хил. понтийски гърци, тоест гърци, живеещи по брега на Черно море, още от времената на Перикъл и Темистокъл.

въпреки всичко са приели 700-800 хиляди албанци за гръцки граждани по гръцки произход. Разговарял съм с гръцки официални лица и те ми казаха, че това е политика на Гърция, но аз им казвам, че това не са гърци.

Уважаеми колеги, уважаеми господин министър! Както ви е ясно, въпросът не е научен, тук не се намираме на конференция.

другите. От решаването на този въпрос, на пръв поглед научен, за пред конференция, зависи дали кой знае колко хиляди бивши български граждани, живеещи от 3-4-5 десетилетия, може би от различни изселнически вълни в България, в Република Турция, ще могат по облекчената процедура, пък и техните деца и наследници, защото по логиката, която развива ДПС, и те ще имат тази възможност - нали така, господин министър, да се ползват от тази процедура, от която етническите българи от други страни ще се ползват според измененията. Ето в това е сега големият въпрос. Затова от ДПС са толкова активни, хвърлят цялата си тежка артилерия, успиват нас в залата и ни кандърдисват. Точно това правят те – да се приеме тяхното невинно, конституционно в кавички предложение, за да може да бъде така. Защото, както ви е известно - нали така, господин министър, има един процес от известно време, който ще се засилва все повече и повече, въпросните - не знам, никой не може да каже колко, десетки хиляди, естествено и техните наследници - може би стотици хиляди, живущи в Република Турция, пак повтарям, по облекчената процедура да станат български граждани. Това харесва ли ни, или не ни харесва, приемаме или не приемаме - това е въпросът. Ако кажем: „Приемаме го, хайде, така да бъде”. Да не им скършим хатъра на тези люде, които преди 50-60 години, пък и може би преди това,

ние имаме нещо общо с България, ние сме българи, защото дядовците ни или прадядовците ни, затова имаме тази връзка. Може да не знаем дума български, но ние ще се ползваме от тази процедура.

„Всеки турски гражданин е турчин”. Край, няма спор! Само че при нас те, от ДПС,

този закон облекчава приема на български граждани от Молдова, от Бесарабия, от Македония, от Западните покрайнини и отвсякъде другаде. Те са се вторачили целенасочено и ясно по този въпрос, защото тях ги интересуват тези правоотношения – на тези хора, които ще претендират българско гражданство и ще станат български граждани по облекчената процедура. Хайде да не се залъгваме. Затова ви казвам: бъдете бдителни, бъдете българи, дръжте се твърдо! Не се успивайте от този така наречен дебат, защото той е силно политически. Между двете четения не приемайте техните предложения и идеи в тази връзка. Много ги интересува в момента, вярвайте ми! Тук, от тази банка горе, си личеше. Вие може би не можете от страни да видите оживлението, хъса, настоятелността, с която те защитават тази теза. Тя е много важна за тях и това не е случайно. Те гледат на този въпрос, на това правило в перспектива, в развитие,

Госпожо председател, господин министър, господа народни представители! Законопроектът изразява приемственост при уреждането на статута на българското гражданство, а именно, че водещият принцип за придобиване на българско гражданство е произходът. Правилно този принцип се продължава, тъй като България принадлежи към преобладаващата група страни, които определят гражданството на основата на произхода, а не на месторождението. той държи сметка за процеса на формиране на българската нация и в нея са се включили различните етноси. Както стана дума, при нас дори етносите се смятат като част от българската народност, докато нацията е по-скоро политическото измерение на тази народност с оглед установяването на държавна, църковна и прочее независимост. на държавна, църковна и прочее независимост. Още нещо, което е много важно. В една намаляваща по своята численост нация обикновено законодателството се стреми да приобщи повече хора, които имат коренна връзка с нея. При това положение ние, без да се стремим да обезлюдяваме териториите, които са населявани от българи, трябва да създадем благоприятни условия тези от тях, които искат да придобият гражданство, да могат да го направят. Има два въпроса и както в редица закони обикновено част от най-важните въпроси са в Преходните и заключителните разпоредби. Обръщам внимание на един от тях, който не беше предмет на дискусията досега. Посочва се, че молбите, подадени до влизане в сила на този закон, се разглеждат и решават при досегашните условия и ред. Обикновено това е практиката – процедурите да се развиват според законодателството, при което те са започнали. Апелирам към вносителите на законопроекта да обсъдят още веднъж този въпрос, защото има хиляди молби, които стоят нерешени с години, така че по тях трябва възможно по-бързо да се намери положителен или отрицателен отговор, защото законът, който сега се предлага в изменителната част, ще действа по отношение на новопостъпващите молби, а всъщност големият масив от заявления е заварен. Мисля, че законът не трябва да остава затворен към този проблем. Другият въпрос, който вече се разисква, е за лице от български произход. Смятам, че по този въпрос няма да възникнат усложнения. Пак казвам, ако възприемаме народността като съставена от всички етноси, които я формират и които имат връзка било чрез родителите си или чрез своя живот в България, непосредствено или през няколко поколения, попадат в обхвата на закона. И без да се впуска в дълбоки научни разсъждения още народният поет мисля, че беше казал: „От днеска нататък българският род има писменост и става народ”. Вижте какви много ясни индикатори има за връзката както по линия на родословието, така и на културата, на езика и писмеността. Следователно винаги могат да се намерят свързващи поколенията звена, които могат ясно да легитимират едно лице по произход, за да претендира за българско гражданство. Затова мисля, че тези няколко въпроса, които бяха предмет на дискусията, могат да бъдат доизяснени по-нататък при обсъждането на законопроекта. Главният проблем е да се намалят злоупотребите при предоставянето на българско гражданство и да се ускорят процедурите. Мисля, че тук не трябва да се стига толкова далеч и да се възприема принципът на мълчаливото съгласие. Ако има отклонение от процедурите, може да се търси административна отговорност на длъжностните лица, но не чрез забавянето - някой просто по силата на бездействието да бъде обявяван за български гражданин. Благодаря.

Господин Стоилов, абсолютно сте прав, когато казвате, че ако се разглеждат старите натрупани молби (за съжаление те не са 47 хиляди, а 55-56 хиляди),

Затова се обърнах с докладна записка към министър-председателя и към вицепремиера господин Дянков. В трите основни служби – Агенцията за българите в чужбина, ДАНС и Министерството на правосъдието,

петък ги разпределихме по братски – 4 за ДАНС, 4 за Министерството на правосъдието. Това означава, че поне 30 хиляди молби годишно ще могат да се разглеждат. Като се имат предвид и облекченията в новия закон че ДАНС няма да губи 7-8 месеца, за да търси дали лицето, примерно Александър Станковски, реално съществува, а лицето само ще се е появило при служител на ДАНС в консулството и ще си е внесло документите, след като процесът се съкращава силно именно от това, което предлагаме сега, то предполагаме, че тези 55 хиляди молби заедно с новите 5 хиляди ще бъдат обработени в рамките на година-година и половина

са твърде много, около 2-2,5 милиона, а може би и повече. Говоря за тези българи, които нямат българско гражданство, защото има още около 1 милион, които имат които имат българско гражданство, и точно там са проблемите с училищата, за които говорихте. За съжаление тази дейност, която засяга други аспекти от работата с българите в чужбина, е пръсната в различни министерства

Народният представител Иван Костов иска думата.

член на групата на Синята коалиция също ще подкрепя този законопроект. Искам да приветствам изразената воля от Народното събрание да бъдем открити, да бъдем отворена страна, която да приема хората, и които искат българско гражданство (ще кажа тези, които се самоопределят като български граждани, като българи), да могат да станат български граждани. В тази връзка искам да обърна внимание на следното обстоятелство. В историята много пъти България, изпадайки в тежки икономически и демографски кризисни състояния, е получавала приливи вълни от емигранти, които са влизали в страната. По отношение на тях е водена специална политика. В този смисъл искам да разгранича и изясня пред народните представители няколко специфични елемента на това гражданство. Първо, обстоятелството, че човекът ще вземе българско гражданство, не означава, че ще дойде да работи и живее в България. Някои хора получават българско гражданство и не остават в нашата страна, не стават създатели на просперитета на България. От тази гледна точка ще кажа, че в миналото всеки път, когато такива емигрантски вълни са идвали в страната, особено след Освобождението, се е водила специална политика по отношение на тези хора. Вземали са се заеми, помагали са им да изграждат къщи, да се устройват и т.н., за да могат наистина да отсядат в нашата страна. Заострям вниманието на Заострям вниманието на правителството, че това е само една първа стъпка. Надявам се, че ще се извървят и други стъпки, защото нашата идея е хората да дойдат тук и да създават богатство в България. Това е идеята, с която ние се отваряме. Вторият момент, на който искам да обърна внимание и който е много важен, е да се вгледаме в числата, които чуваме да се цитират: „Българско гражданство вземат 2-3 хиляди души”. Ние намаляваме годишно, поради демографския упадък, с около 30 хиляди души годишно. Искам народните представители ясно да съзнават, че всичко това, за което говорим, не решава въпроса, който ние считаме, че по някакъв начин. Ние не спираме чрез тази политика, а и тя в момента не е набрала такава сила, това отваряне не е толкова ефикасно, че да дойдат тук хора, които да получат българско гражданство и да променят демографския състав на страната.

И ако искаме наистина тази политика да даде резултат, второто нещо, с което аз искам да се обърна към правителството и към Парламентарната група на ГЕРБ, защото ще изисква много усилия, и и да развия мисълта, която тук изказа Екатерина Михайлова, трябва да се води много активна политика по отношение на всички тези територии и райони, за които се знае, че има хора, които са българи, които биха се самоопределили като българи, за да може тези хора да бъдат призовани отново да направят своя избор.

които са отишли по целините на Казахстан, които са отишли в Сибир и са разселвани къде ли не поради политиката на Сталин, защото ги е считал за неблагонадеждни граждани. По отношение на такъв вид хора трябва да се води много активна политика, за да може тези хора наистина да бъдат изправени пред въпроса да изберат отново къде биха желали да живеят и къде биха желали да работят, към коя култура, към коя общност искат да се определят. От тази гледна точка призовавам правителството съвсем директно да постави въпроса на следващите срещи с президента на Казахстан, с президента на Русия, с Кабинета на Русия, с президента на Украйна и министър-председателя – хората трябва да знаят, че родината им е отворила вратите си и е готова да ги приеме. Иначе аз не мисля, че има трудност в решаването на този въпрос, ние няма да се заплетем и се надявам, че ще намерим правилните дефиниции. Защото въпросът е политически. цялото, което аз казвам и за което искам да обърна внимание на министър Димитров, не е длъжен да се изказва след мен, изобщо не е длъжен да се изказва след всеки, който взима думата, но искам да обърна внимание, че въпросът е изключително политически. И политическото във въпроса е следното: България да се отвори в такава степен и така да уреди получаването на българското гражданство или отсядането в България, че това наистина да стане фактор за решаване на демографската криза в страната. И това е по-важно от всичко останало, което ние ще кажем в тази зала. Благодаря.

Искам да Ви коригирам, господин Костов, защото знам, че Вие сте направили доста за бесарабските българи. В момента се занимавам с Дома на българите в Одеса и знам, че вашето правителство е направило първото голямо дарение или държавна субсидия за неговото възстановяване.

Действително намаляваме с 30 хил. годишно, но при условие че сега постигаме 10 хиляди – при тази корупция, при тези бюрократични спънки, то при отстраняването им сега с този закон цифрата 30 000 годишно гражданство е напълно постижима. Що се отнася обаче до Вашето предложение както в миналото тези хора да се уреждат, тоест да има програма за заселване, искам да Ви кажа, че аз съм малко против тази работа и ще Ви кажа защо.

в неравностойно положение спрямо останалото българско население – тези българи, които живеят тук. И съм сигурен, че ще се получи дискомфорт, тоест хората, това до

доста добри заплати. Включително и бившият министър на здравеопазването на Македония е лекар в „Токуда” в момента – д-р Владимир Димов. Други се нареждат, купуват евтини апартаменти по бившите военни градчета или в Радомир и работят в София. Чудесно се уреждат, нямат нужда в момента от помощ. Тоест имат, но в края на краищата докато сме в икономическа криза се уреждат сами, а после ще видим. че в момента ще бъде противопоказно за самите бесарабски или македонски българи да получават някакви изгоди от правителството в рамките на някаква програма за заселване. Това ще ги постави, както казах, в по-благоприятно положение спрямо останалите българи и съществуващият комфорт спрямо тях ще изчезне. Благодаря Ви, господин Димитров. Има ли други народни представители, желаещи да вземат отношение? Няма. Закривам дебатите. Подлагам на първо гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за българското гражданство.

Уважаеми народни представители, имам удоволствието да ви информирам, че в кулоарите на Народното събрание е подредена представителна експозиция „Реликви на българската държавност”. Експозицията проследява върховите моменти в българската история от създаването на Велика България през VІІ век до края на Втората световна война. Всички народни представители са поканени да присъстват на откриването на експозицията в северното фоайе, непосредствено след обявяване на почивката, която започва в 11,10 ч., а пленарното заседание ще продължи в 11,40